Dobar dan kolegice i kolege. Nastavljamo danas sa raspravom. Radit ćemo i danas bez stanke, a predlažem da objedinimo raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima jer se radi o sličnoj odnosnoj istoj problematici. Predlagatelj oba zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akata primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za financije i državni proračun i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja uvodna izlaganja po oba zakona dat će zamjenik ministra financija gospodin Boris Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dame i gospodo zastupnici. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak proširuje se odredba članka 10. Zakona na način da se oslobađaju od oporezivanja primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih pri Europskoj komisiji u Republici Hrvatskoj za provedbu programa mobilnosti

iz razloga što su u tijeku izmjene Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, isplati mirovina temeljem individualizirane, kapitalizirane štednje kojom će se uvesti nove odredbe o dokupu mirovina i mirovinskoj renti te su isti u poreznom smislu ovim izmjenama zakona izjednačeni sa dokupom mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Pri uplati poslodavaca iste su neoporezive, a kod isplata oporezuju se kao i ostale mirovine iz prvog i drugog stupa. Značajna novina u ovom prijedlogu zakona odnosi se na dohodak od samostalne djelatnosti koji se više ne utvrđuje po osnovu otuđenja više od 3 nekretnine ili imovinska prava iste vrste u razdoblju od 5 godina već se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava po osnovi tako ostvarenih primitaka. Također se uvodi iznimka da se u tom slučaju ne oporezuje dohodak od prodaje zemljišta čija je pojedinačna površina do 250 m2, a ukupno do 1000 m2, a sve s ciljem potpore programu okrupnjavanja zemljišta čime se između ostaloga potiče i rast investicija i konkurentnost gospodarstva. Svakako glavna novina prijedloga ovog zakona je uvođenje novog izvješća, tzv. JOB obrasca kojim se porezni obveznici za oporezive i neoporezive primitke u obvezi dostavljati poreznoj upravi. Naime, cilj predlagatelja je uvođenje novog sustava prikupljanja podataka kroz jedinstveni obrazac kojim bi se zamijenili postojeći obrasci i to njih 6, a to su obrasci porezne uprave ID, ID-1, ID-2, IDD, IDD-1, IP te obrazac Regosa RSM obrazac. Kroz ovaj jedinstveni obrazac prikupljali bi se svi podaci o primicima, bez obzira da li su oporezivi ili nisu, znači prikupljali bi se podaci o ostvarenom dohotku fizičkih osoba, podaci o obračunatom i uplaćenom porezu i prirezu, doprinosa za obvezna osiguranja te ostali primici poput autorskih naknada, naknada bolovanja i Obrazac bi se u pravilu podnosio u elektronskom obliku putem e-Porezne te bi se tako lakše izvršavala logična matematička i formalna kontrola. Na ovakav način razmjena podataka između tijela državne uprave i to Porezne uprave, HZMO-a, HZZO-a, HZZ-a i Regosa bit će brža, učinkovitija, točnija te će se poboljšati kvaliteta podataka. Poslodavci dobivaju jedinstveni način izvješćivanja i to kroz jedan obrazac i to elektronskim putem što pojednostavljuje poslovanje. Zaposlenici u svakom trenutku na jednom mjestu mogu izvršiti provjeru da li ih je njihov poslodavac prijavio na obvezna osiguranja, da li poslodavac plaća sve vrste poreza i doprinosa koje je dužan plaćati te ostale pogodnosti. Također, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima problematika se također odnosi na primjenu ovog JOB obrasca tako da se na jednostavniji, na transparentniji način znači govorimo o sustavu izvještavanja, znači zamjena više obrazaca sa jednim obrascem tako da nemamo različite podatke između HZMO-a, HZZ-a, Regosa, znači svih državnih tijela koji zapravo ajmo reći upravljaju sličnim podacima. Dobivat ćemo ih na jedan obrazac i onda će zapravo razmjena podataka između tih tijela biti puno bolja, kvalitetnija, imat ćemo jedinstvene podatke. Znači stajalište je da i što se tiče poslodavaca da će ovo njima biti jednostavnije, da neće morati svako malo popunjavati različite obrasce. Znači glavna poenta ovog Zakona o doprinosima je zapravo upravo mogućnost primjene ovakvog obrasca. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada kolegica Nansi Tireli i kolega Zlatko Tušak. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče, ravnateljice, kolegice i kolege. Evo još jedne izmjene Zakona o porezu na dohodak i nastavno na ovo što je gospodin zamjenik rekao, možda malo smeta ovo kada kažemo da u cilju efikasnijeg prikupljanja podataka o ostvarenom dohotku fizičkih osoba sada ovih 6 obrazaca svrstavamo u jedan. Evo porezni obveznici su zbog toga više nego zadovoljni, ali ipak mislim da moram reći nekoliko riječi vezano za to. Kada kažemo da je Porezna uprava pokrenula ovu inicijativu kako bi se uveo novi jedinstveni obrazac kojim će se omogućiti prikupljanje objedinjenih podataka za više institucija na jednom mjestu onda bi bilo dobro da ta komunikacija između porezne uprave i građana bude uistinu dvosmjerna, dakle da ne vozimo uvijek u samo jednom smjeru s namjerom da Porezna uprava ima sve na jednom mjestu, a da građani i dalje onda gdje god da dođu moraju nosit određene obrasce i priloge priloge kojekakve od mirovinskog do zdravstvenog itd. Dakle, ovo je svakako pohvalno vis a vis toga što će bit jednostavnije. Ali isto tako bilo bi dobro da da Porezna uprava već sve to ima nekakvim razmjenom tih podataka, odnosno automatizmom sve to dalje prosljeđuje na ona ministarstva i na one adrese gdje će to biti i od koristi građanima. Ovo je sigurno jedan od važnih alata da tako kažem kojim ćemo uspjet sve one silne socijalne pomoći isto tako stavit u jedan kontekst logike, pa da se točno u svakom trenutku vidi tko ima pravo, koliko i zašto. I ne bih voljela stvarno da taj jedan obrazac bude samo za jednu svrhu kako bi Porezna uprava imala sve na jednom mjestu, nego da stvarno to bude iz razloga da konačno počnemo funkcionirati, da se za svakoga zna što i koliko i kako. Dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od 5 godina ne smatra se više dohotkom od samostalne djelatnosti već dohotkom od imovine i imovinskih prava. Dakle, govorimo o konkurentnosti gospodarstva, okrupnjivanju i donijeli smo evo do 250 kvadrata, odnosno maksimalno do 1000 kvadrata bez poreza na dohodak. To je isto, isto dobro zbog puno stvari. Ali voljela bih evo sad i opomenut na jednu situaciju koja se često dešava pogotovo u malim općinama. Imamo situaciju da imamo neke male čestice poljoprivrednog zemljišta, da se onda to poljoprivredno zemljište okrupnjuje i da se nakon toga prodaje po punoj, većoj cijeni. Ako okrupnjujemo poljoprivredno zemljište da bi poljoprivreda bila konkurentnija onda svakako je to pohvalno. Međutim, i tu bih voljela naglasit kako bi bio zadatak i Porezne uprave između ostalog da i takve moguće transakcije maksimalno kontrolira kako ne bi došlo do zlouporabe upravo tih pozicija. Zamjenik nije ništa spomenuo da se ovim zakonom nadopunjuje i članak 63. na način da se propisuje da će se u postupku ispitivanja izvora imovine ispitivati izvor cjelokupne imovine fizičke osobe stečene od 1. siječnja 2005. godine. Dakle, od dana stupanja na snagu važećeg Zakona o porezu na dohodak. Mi smo porez na dohodak imali daleko prije 2005. godine. Vlada sada ovakvom izmjenom ovog zakona da priznajemo kako Porezna uprava u ovih 7 godina, 8 nije radila posao koji je morala raditi. Dakle, svaki je porezni obveznik dobio privremeno porezno rješenje, razrezan mu je porez za određenu godinu na temelju podnešene porezne prijave. I u tom članku 63. decidirano stoji da je Porezna uprava bila dužna dohodak po osnovi nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava od kapitala, od osiguranja i drugog dohotka, a i druge neoporezive primitke i potraživanja uspoređivati sa podacima o nabavljenoj nepokretnoj i pokretnoj i drugoj imovini, te drugim izdacima fizičkim osobama i njihovim obvezama obvezama tijekom poreznog razdoblja. Usporedbu je mogla obavljati na temelju podataka s kojima raspolaže, podataka koje priopći porezni obveznik i podataka iz drugih izvora. Postavlja se sada pitanje zašto se retroaktivno vraćamo samo, ja ću reći samo do 1. siječnja 2005. godine. Poreznom reformom 1994. godine uspostavili smo novi sustav oporezivanja dohotka koji je karakteriziralo nekoliko osnovnih elemenata. Prije svega, dominirao je tzv. potrošni koncept oporezivanja dohotka, a to znači da je porez na dohodak teretio one dijelove dohotka koji su namijenjeni potrošnji, dok su dijelovi dohotka koji su nastali od štednje i investiranja, dakle dividende, kamate i svi ostali dohotci od kapitala bili izuzeti od oporezivanja. S druge strane, postoji tzv. dohodovni koncept koji mnogo šire definira oporezivi dohodak, odnosno uključuje sve vrste dohotka koji se mogu koristiti za potrošnju, a uključujući i dohotke od kapitala. Dakle, ako pričamo o stupanju na snagu poreza na dohodak onda evo ostaje mi otvoreno pitanje na koje bi svakako molila kasnije predlagatelja da mi odgovori zašto smo se odlučili za datum 1. siječnja 2005. godine. To ispada da stvarno imamo onu i primjenjujemo u našoj praksi "Tko je jamio, jamio!". Jer po ovome od 1. siječnja 2005. za natrag ne možemo utvrđivati porijeklo porijeklo imovine, odnosno ovim tu mogućnost da tako kažem ograničavamo samo na one predmete koji ne zastarijevaju, a to su recimo privatizacija. I tako svi smo svjedoci toga da imamo puno građana RH koji nisu bili u pretvorbi i privatizaciji ali su isto tako i prije tog 1. siječnja 2005. godine stekli određenu imovinu za koju je porijeklo itekako upitno s obzirom na ono što prikazuju u Poreznoj upravi. Pa bih evo, vezano za ovo molila kasnije odgovor.

rada)** Poštovana potpredsjednice, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo da se ja nadovežem na kolegicu Nansi vezano za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima. Predlagač zakona navodi da prelaskom na ovakav način iskazivanja podataka po pojedinačnoj osiguranoj osobi napušta se dosadašnji način iskazivanja zbirnog obračuna. U samom svom obrazloženju, a i ovdje smo čuli da ovakvim načinom uvest će se veća disciplina, bolja naplata kao i veća kontrola, da su to razlozi izmjene zakona. Jasno u taj dio ne sumnjamo i jasno taj dio obrazloženja u svakom slučaju ima svoju utemeljenost, ali postavlja se pitanje da i po sadašnjem načinu kako se obračunavalo moglo se vršiti kontrolu i praktično moglo se utvrditi ukupni iznos doprinosa iz zbirnog iznosa obračuna samo da je netko to praktično radio i da je netko to kontrolirao. Sa ovakvim načinom gdje prelazimo na pojedinačni način obračuna doprinosa ja znam da to nije namjera sadašnjeg predlagača, ali želim samo upozoriti na jednu određenu opasnost opasnost da eventualno sutra se netko ne bi sjetio pa onda ako nisu uplaćeni doprinosi za pojedinog radnika da onda u tom vremenu dok nisu uplaćeni doprinosi jer će postojati evidencija da onda on neće imati pravo na zdravstveno osiguranje. Sa druge strane postavlja se i pitanje na ovakav način obračuna ako pojedinačno, a znamo da pojedinačni obračuni ovise o visini plaće iznos, i to je iznos i uplate doprinosa, da li po tome se neće netko sjetiti pa onda na osnovu toga i ovisno o veličini, visini uplate doprinosa neće i određivati koji je to nivo zdravstvene zaštite. Jasno ja se nadam da ovaj dio neće i neće nikome pasti na pamet, ali na neki način upozoravam upravo zbog nekih stvari koje su se dosada dešavale. Jer mi znamo da negdje evo sad će biti 7 mjeseci kako je u primjeni izmjena ovog zakona gdje je smanjena stopa doprinosa za zdravstvo sa 15 na 13%, tada smo kada smo smanjivali stopu nešto potpuno drugo govorili. Govorili smo da će doći do rasterećenja gospodarstva a danas imamo potpuno jednu drugačiju sliku. Evo imamo 349 tisuća nezaposlenih, zdravstvo nam je u velikom financijskom kolapsu, postoje dugovi bolnica. Kazano je da će se dugovi pokriti sa novim kreditima i zaduživanjima, jasno da svakom pametnom koji zna da će to biti kudikamo veća cijena koja će se platiti za taj dio dugovanja nego da se to pokrilo sa postojećim doprinosima. Poslodavci tvrde da vezano za tih 2% nije došlo do smanjivanja njihovih troškova. Sa jedne strane je, ali došlo je do nekih drugih opterećenja i praktično nije se ništa desilo. Ono na što oni upozoravaju i u tom dijelu nije napravljeno da postoji u gospodarstvu negdje oko 245 nameta u koje se nije diralo i u tom dijelu se nije rasteretilo gospodarstvo. S druge strane negdje 20 zemalja u EU oporezuje financijski sektor, a mi ovdje nismo tom financijskom sektoru uzeli ni kunu. praktički ispada da sav ovaj teret krize podnose građani i jasno da to je i rezultat da jesmo na ljestvici vrlo siromašnih i da negdje 20% građana, to je znači blizu milijun građana, nalazi se u nalazi se u jednoj skoro bezizlaznoj situaciji a od tog broja je negdje oko 600 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu ispod 2 tisuće kuna. I na kraju ja bih se samo vratio malo još na ovaj zakon, a to je na članak 13. zakona gdje se kaže da se smatraju, a ovdje nismo čuli u obrazloženju, predlagatelj nije se osvrnuo na taj dio zakona da se vezano za zakon rješenja koja su dali nekadašnji Zavod za zdravstveno osiguranje i Mirovinski fond praktično su vezano kroz upravni postupak nezakoniti i sada ovom izmjenom članka 13. želi se na neki način stvoriti zakonitost tih rješenja. Ovdje se mora postaviti pitanje, ja bih se priključio ovome što je kolegica Nansi govorila, a to je da je iz ovoga jasno vidljivo da postoji jedno nefunkcioniranje javnih i državnih službi zbog čega i nastaje određena šteta prije apsolutne zastare od 10 godina ovdje se radi, donosimo jedan zakon koji će imati povratno djelovanje. E sad tu bih se samo vratio na jedan dio, Hrvatski laburisti su predlagali jedan zakon kojim su htjeli da se obeštete žene na Zavodu za zapošljavanje koje su temeljem određenog zakona imale izdata rješenja i kad je došao u primjenu novi zakon one su izgubile pravo na naknadu. Tada kada smo mi predlagali da se obeštete te žene dobili smo mišljenje od Vlade RH, u ovom slučaju predlagača ovog zakona, da prijedlogom zakona predlaže se da se njegovo povratno djelovanje da ta odredba nije sukladna odredbama članka 90. stavak 4. Ustava RH kojim je propisano da zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. I sad si postavljam pitanje kako predlagač jedanput daje takvo mišljenje, a drugi puta predlagač u svojem prijedlogu praktično predlaže povratno djelovanje

Dragica (SDP)** Na redu je Klub SDP-a i kolega Igor Rađenović. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra, gospođo ravnateljice Porezne uprave, kolegice i kolege. Evo pred nama je drugi ili treći put u ovom mandatu su dakle izmjene i dopuna Zakona o porezu na dohodak, relativno jednostavniji sudeći po prijavama izazvati će nešto manje rasprave al to ne znači da su manje značajne ili da neće polučiti dugoročnije efekte u dizanju efikasnosti administracije države. U tome je uvodno nešto govorio

primitaka, prihoda i doprinosa o čemu ću govoriti na kraju moje rasprava, zapravo će izazvati mnoge benefite kojih danas nismo ni svjesni, ali bi u svakom slučaju u svakom slučaju biti će važni za efikasnost uprave a i približavanje uprave građanima, a i olakšavanje života poslodavaca ali kao što rekoh o samome obrascu nešto kasnije. Osim dakle tog glavnog benefita, rečeno je kao GRO naših zakona zakona u Zakonu o porezu na dohodak radi se o usklađivanju s EU dakle prema ovome prijedlogu oslobodit će oporezivani primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa EU, a za provedbu programa mobilnosti. Također je ono što je izmjena a na prijedlog Ministarstva rada i Mirovinskog sustava da se ovim prijedlogom zakona dakle izjednači dokup mirovine i mirovinska renta, dakle da se u poreznom smislu ovim izmjenama to izjednači. Treća ne malo važna izmjena, bilo je o njoj rasprave dosta rasprave i na matičnom Odboru za financije, dakle da se dohodak od samostalne djelatnosti ne utvrđuje više po osnovi otuđenja više od tri nekretnine ili imovinska prava iste vrste …/Govornik se ne razumije/… od 5 godina već se na osnovu takvih ostalih prihoda tj. primitaka utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava. Iznimka je ovdje da se dakle to neće odnositi na pojedinačna zemljišta sve vrste zemljišta, dakle to smo tamo utvrdili do 250 kvardata ili ukupno 1000 kvadratnih metara. Također se proširuje obveza isplate oporezivihprimitka na žiroračun odnosno tekući račun te ono što je novitet, a što je važno i obveza dakle informiranja o isplati neoporezivih primitaka, najčešće su to primici socijalni transferi lokalne samouprave, dodaju se i odredbe o postupku ispitivanja izbora imovine od 1. siječnja 2005. kolege prije mene su pragmatizirali zašto tek tada. Zašto zapravo se ne ide još dublje ali kažem to je ona točka od koje se mogu krenuti i o čemu je uvodno govorio ministar financija. I kao što uvodno rekoh glavna prednost ove izmjene i dopune zakona je taj jedinstveni obrazac primitka, prihoda i doprinosa. Ako mislite ako sam naziv vam zvuči dosta komplicirano, teško ga je zapamtiti i njegovu skraćenicu IOPPD nije do njega lako doći.

do dolaska samog zajedničkog obrasca koristit će ga i Porezna uprava ali i Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i REGOS i dakle Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u širem smislu. Uključen je bio i Zavod za statistiku da da svoj doprinos oko toga što i koji podaci su važni sa aspekta Državnog Zavoda za statistiku. Pa kažem, rečeno je da se sa prvim svibnjem sljedeće godine će se ukinuti sljedeći obrasci: obrazac ID radi se o izvješću i primicima od nesamostalnog rada plaći i mirovini, porezu na dohodak, prirezu te doprinosima za obvezno osiguranje u mjesecu određene godine. To vam je ovaj obrazac, izgleda ovako, onda još ima i drugu stranicu, dakle prilično komplicirana priča. Njega šaljemo u povijest. Sljedeći obrazac kojeg šaljemo u povijest je izvješće o drugom dohotku obračunatom i uplaćenom porezom na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec određene godine, tzv. obrazac IDD, dakle radi se o ovom obrascu, isto ima dosta kompliciranu formu a ovo su vam upute o popunjavanju obrasca, znači onom koji nije previše baziran oko toga dosta komplicirano izgleda i taj obrazac, i on odlazi u povijest. povijest odlazi i obrazac IDD-1 a radi se o izvješću o isplaćenoj naknadi plaće te osnovicama i obračunatim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja za tekući mjesec, radi se o otprilike o ovakvom obrascu a ovdje su upute ne baš jednostavne kako se ispunjava i taj obrazac što su poslodavci dosad morali činiti. Četvrti koji ide u povijest je izvješće o plaći i mirovini nešto jednostavniji, ali također zahtijeva i određeno vrijeme da se ispuni, dakle obrazac IP. On izgleda otprilike ovako, nije to sve kao u onoj reklami. Radi se o obrascu ID1 i on odlazi u povijest, to je ovaj obrazac dosta težak za ispuniti a i obrazac čuveni R-Sm dakle obrazac središnjeg registra osiguranika čije puno ime glasi specifikacija po osiguranicima obračun i doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje, dakle obrazac na dvije strane koji je dakle poslodavac bio dužan ispunjavati za svoje zaposlenike i slati ih Regosu a da bi on kasnije onda to knjižio prema mirovinskim fondovima. Dakle, prilično komplicirana priča, vidjeli ste čak i vizualno namjerno sam isprintao te obrasce, pretvaraju se u jedan jedini koji će koristiti dakle sve institucije koje sam na početku nabrojao. I to je tih dakle zaključno pet prebrojao sam ih pet ključnih prednosti koje će ovaj obrazac a dakle ove izmjene i dopune zakona donijeti. Prvo je rekao je o tome uvodno ministar dakle iz perspektive Porezne uprave da će uvođenje ovog obrasca u svakom slučaju pospješiti naplatu i poreza i doprinosa, omogućiti bolji nadzor nad ispravnošću obračuna uplate obveze doprinosa, poreza na dohodak, prireza i u svakom slučaju ažurniji dakle radi se na dnevnoj bazi daleko ažurniji uvid u isplaćene primitke te uplaćene poreze i doprinose. Drugi važni benefit je da će uvođenjem ovog obrasca konačno će se steći uvjeti je baza za povezivanje čuveni tj. najpreciznije moguće konačno odrede imovinski cenzusi budući da će obrazac uključivati i neporezne prihode kažem primarno socijalno transfere od lokalne samouprave što do sada nije bio slučaj. U više odvojenih baza ste imali priču, sada će ovo omogućiti da imamo zajedničku priču i da se socijalni transferi koji su nažalost uvijek, a u ova teška vremena osobito da se što je moguće pravednije raspodijele građanima i obiteljima kojima je to potrebno, dakle stvara se podloga za uvođenje imovinskog cenzusa. Treći benefit treća prednost ovog obrasca i ovih izmjena i dopuna zakona da će Porezna uprave praktički za sljedeću godinu dakle rješenja već za 2014., od 1.1.2014.moći izdavati povrat poreza bez onih u onih u isključivo elektronskom obliku na osnovu ove baze bez gužvi, bez predavanja obrazaca samih građana moći će se to napraviti elektronski jednostavno kao što je to uobičajeno u zemljama EU u čije društvo ulazimo sa 1.7. i kojem težimo i tu priču oko gužve 28.veljače i 1.ožujka ćemo izbjeći. 4.benefit je da ovaj obrazac i informacije koje se iz njega prikupljaju će vrlo brzo jer to će omogućiti jedinstvena baza biti omogućen uvid samim građanima putem web servisa u uvid oko toga što je poslodavac i kako uplatio za njihove doprinose i njihovu mirovinu. Znate da je oko toga bilo dosta i vrlo često dosta problema i zbog prelaza sustava iz devedesetih i 2000.ali u svakom slučaju ovo je jedan odličan … /Govornik se ne razumije./ … koji će putem web servisa kroz ograničenje da možete vidjeti samo samo svoje uplate ali kroz neki PIN broj koji će to omogućiti i u svakom slučaju će omogućiti dodatnu kontrolu funkcioniranja državne administracije. I 5.i ne najmanje važno mislim da sama količina ovoga vam je pokazala ova priča oko jedinstvenog obrasca maksimalno će olakšati i poslodavcima da vode onu evidenciju koju su nužni voditi, da se maksimalno rasterete rasterete službe koje su to radile, a podaci budu daleko precizniji i točniji i iz perspektive poslodavca ali dakako i svih tijela državne uprave koje će ovo koristiti. Mislim da sam iznio dovoljno argumenta zašto će klub SDP-a podržati ova dva zakona

međutim ono što nije dobra vijest naravno je daljnji rast nezaposlenosti pa sam si ja uzeo samo za pravo da kažem da ne bismo očekivali od ministra rada u ovakvoj situaciji u našoj zemlji da konstatira da je zaista visoka nezaposlenost i da će evo do sljedećeg ljeta ili do proljeća ona još uvijek rasti. Ja mislim da svi građani ove zemlje, a i mi ovdje u Saboru očekujemo aktivne mjere zapošljavanja, održavanja zaposlenosti očekujemo na neki način odgovor na pitanje kako će ova Vlada zaustaviti rast nezaposlenosti sve ono što naravno da sada ne ponavljam sve ostale pokazatelje ekonomski koji su negativni a čiji je na neki način čija je posljedica rast nezaposlenosti. Zapravo replika nije bila na izlaganje ali dat ćemo i odgovor na repliku. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Upravo sam to želio reći ali nekako sam bio polusretan da smo ukinuli ovaj ispravak netočnog navoda pa onda uopće ne bih mogao odgovoriti. Dakle kolega Milošević zaista se niste ni na koji način osvrnuli osvrnuli na raspravu koju sam vodio u ime kluba oko ova dva zakona, ali ovo što ste spomenuli, pa i na ovom administrativnom putu koliko god to vama zvučalo administrativno i dosadno ali kao dobar poslodavac zasigurno će ljudi u vašoj tvrci i u tvrtkama koje vode ove sve silne obrasce biti sretni s jedne strane jer će rasteretiti svoj posao i vama će biti puno jednostavnije ili vašim odgovornim osobama potpisati tu priču. To će vam sniziti i vama i svim drugim poslodavcima u svakom slučaju impute i troškove koje imate oko ove priče, a državi omogućiti iznio sam dosta argumenata oko benefita te točne i ispravne informacije i nemogućnosti manipulacije oko tih točnih informacija da učinkovitije vodi i socijalnu i gospodarsku politiku, a ne da bude onako kao što je bilo prethodnih 8 godina čime ste i vi dali svoj mali doprinos zadnjih godinu dana. Hvala vam Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra financija. normalna stvar da će svaki klub pozdraviti ako se poduzetnici administrativno rasterećuju što je namjera ovoga zakona. Međutim u ime kluba HDZ-a nama se otvara tu nekoliko pitanja. Prvo ono što je možda najveći problem i što mene čudi toliko se pričalo o onih famoznih 50 milijardi duga, međutim vrlo interesantno da se ovdje spominje izmjena Zakona o doprinosima iz 2002.godine da se spominju neki problemi a ne govori se o tome da veliki dio tog kolača otpada na taj period jer do tada su doprinose za mirovinsko naplaćivali Zavod za mirovinsko i imali ste mirovinsko obrtnika, imali ste mirovinsko poljoprivrednika. I Porezna uprava kad je preuzela taj posao nažalost Vlada nije inzistirala da se preuzme kompletna dokumentacija o dugovanju tako da ovdje u ovom obrazloženju kad se govori o tom zakonu 2002. godine je trebalo reći nešto o tome i zbog hrvatske javnosti i zbog svih onih građana obrtnika, poljoprivrednika pa i zaposlenika u nekim tvrtkama koji su imali silnih problema kad su odlazili u mirovinu zbog evidencije i zbog svega. A zašto to govorim, govorim iz razloga što je logična stvar da ćemo podržati ove izmjene da se ne podnose silni obrasci, međutim ima jedan obrazac koji je osobno vezan, on je vezan na ime i prezime i da vam kažem neotuđiv je za vrijeme cijelog radnog vijeka, a to je gdje se u mirovinskom osiguranju evidentira vaše zaposlenje, vaša plaća i temeljem toga, temeljem pozitivnih zakonskih propisa kad odlazite u mirovinu temeljem toga se izvršava vaša mirovina. Druga stvar, kolegice i kolege, ti obrasci se ne nalaze na jednom mjestu. Vi imate ispostave diljem Hrvatske i po tim ispostavama se vrše prijave ljudi i oni danas recimo ode iz Splita u Zagreb raditi, ovaj dokument ostaje u Splitu, ovaj dokument ostaje u Zagrebu i sad dolazimo na Regos koji je praktički institucija koja vodi evidenciju za privatne fondove i drugi stup mirovinskoga. Ta četiri fonda su praktički privatni fondovi u koji hrvatski građani temeljem zakona, ovisno za koji fond su se odlučili, uplaćuju onaj drugi stup mirovinskoga, oni brinu o tim sredstvima, svima gospodare, za to primaju naknadu. Međutim, Regos godišnje košta negdje po prilici oko, sad ako sam pogriješio ispričavam se, ali tu je negdje između 90 i 100 milijuna kuna. Ja se sjećam u mandatu svog ministrovanja sam pokušavao to cijelo vrijeme prebacit da plaćaju oni koji trebaju vodit evidenciju o tome, a to je Regos i četiri ova mirovinska fonda jer kad pogledate koliko se plaća naknada tim mirovinskim fondovima za upravljanje fondovima onda je logična stvar da i Regos koji vodi evidenciju o svemu tome skupa bude plaćen iz istih sredstava. Dakle to je nešto o čemu naprosto treba progovorit u ovom zakonu jer ovo su tehničke promjene zakona, ali tehničke promjene zakona koje da tako kažem iza plota kriju puno zamki i puno neodgovorenih pitanja koja nam se sutra mogu razbit o glavu. Jer ponavljam, ovih 50 milijardi duga veliki dio se odnosi upravo na ovo preneseno u 2002. godine iz ova tri praktički prikupljača sredstava za mirovinske fondove u Poreznu upravu bez evidencije. Druga stvar, pogledajte stavku troška na Ministarstvu zdravlja ili Ministarstvu zdravstva. Sredstvo za neosigurane osobe, tu vam godišnje 700, 800 milijuna kuna ide na poljoprivrednike koji nekad da li im je evidentirano ili nije evidentirano dal su plaćali mirovinsko i zdravstveno, ali nažalost nema evidencije i oni s tog osnova praktički ne bi imali pravo nakon 65 godina 65 godina kad se stvore zakonski uvjeti za mirovinu, ne bi imali pravo na zdravstveno osiguranje s tog osnova država plaća. Dakle, nije svako pojednostavljenje obrazaca nešto što će garantirat sutra kvalitetnu obradu podataka. Mislim da gospodine zamjeniče ministra, ako se ide u ove promjene, dakle podržavamo promjene ukidanja svih obrazaca. Međutim, postavlja se jedno elementarno pitanje, da li za 15 dana su sve institucije pripremile da mogu preći na to i da sa prvim isplatama plaćama praktički koje će počet 4. ili 5. siječnja pa evo pripadnici MUP-a 5. siječnja počinju dobivati plaću. Da li su sve institucije pripremljene, da li su porezni obveznici od onog najsitnijeg obrtnika i one najmanje firme pripremili svoje programe da mogu praktički sa prvim isplatama plaća podnesti nove obrasce jer svako podnošenje obrasca u tijeku tekuće godine koje je drugačije od onoga izvornoga stvara silne probleme. Zašto, zato što sva izvješća se šalju na godišnjoj razini, bez obzira dal ste vi primili 1 ili 12 plaću i da li ste uz tih 12 plaća imali još nekoliko vrsta dohotka ali svako izvješće za pojedinca, osobito za mirovine, tu prvenstveno govorim o mirovinama, zašto, jer nakon 35 godina staža kad idete u mirovinu, kad treba povući sve te podatke vrlo je bitno da su ti obrasci na jednom mjestu, praktički da se mogu povući da se može izračunat mirovina. I ako vi sa primjenom obrasca idete, ne podnese ga netko u 21. i u 2. mjesecu nego ga podnese u 3., vi nemate konzistentnu cijelu godinu na istom obrascu i vrlo teško je uspoređivati obrasce koji nisu po ničemu usporedivi. Novi obrazac samo sadržava sve podatke koje mogu koristiti svi oni koji evidentiraju nešto, al se on u principu ne može usporediti ni sa jednim obrascem. Pa ako ćete pitat ljude u Poreznoj upravi njima je najveći bio problem onog ID obrasca da se praktički evidentiralo da se uplatio zdravstveni i mirovinski doprinos iako nažalost kod nekog dijela ljudi to nije bilo uplaćeno i to je nešto protiv čega su ljudi u Poreznoj upravi bili otpočetka, međutim naprosto to nisu mogli promijeniti. Dakle, svi oni koji imaju knjigovodstvo elektronskim putem, a to je preko 95, 96% ljudi koji se bave poduzetništvom ne kupuju obrasce u Narodnim novinama nego im je zakonodavac omogućio da naprave i da isprintaju identičan obrazac, moraju napraviti nove programe za isplatu plaće. I ono što je ključno to je onaj obrazac koji ide prema mirovinskom i koji ide prema Regosu na temelju čega će se temeljem evidencije na kraju radnog vijeka računat mirovina. To je nešto na što se mora obratiti naročita pažnja jer ako se tu izgubi i jedan podatak podatak to je onda užasan problem za onoga tko kad ide u mirovinu treba riješit neke stvar. I ima sad nešto tu što je malo u kontradikciji sa nekim zakonima koji su se donosili što se tiče Porezne uprave i kontrole u proteklom periodu. Sad kažemo da će u nekim budućim vremenima, više se neće podnositi porezna prijava, nego će Porezna uprava temeljem podataka koje će putem OIB-a povući moći napraviti praktički poreznu prijavu, izdat rješenje poreznom obvezniku. Ovdje kad govorimo o 1. siječnju 2005., kad govorimo o nekretninama i kad govorimo o stjecanju nekretnina. Jer prvenstveno stjecanje nekretnina to je najveći iznos u principu koji se kupuje će ponukat Poreznu upravu da ide kontrolirati izvor sredstava s kojim netko kupuje nekretnine. Jer ovi koji kupuju skupe aute i jahte oni će ih i dalje kupovati preko poduzeća pa će se preko poduzeća kontrolirati. Međutim, nije s obzirom na porezni karakter nije samo ono na što se plaća porez na dohodak prihod pojedinca. Mi imamo ovdje niz prihoda i zato je uveden OIB upravo zbog toga da može pobrati sve ono što porezni obveznik ima, da može vidjeti kolika je zarada od toga i da se temeljem toga u Poreznoj upravi može provjeriti od kud izvor prihoda za stjecanje nekakve nekretnine i to je ona famozna crvena lampica o kojoj se toliko priča. Danas se naprosto događa uz signal da prihodi koji su evidentirani u Poreznoj upravi, ali tu treba onda govoriti i o prometu vrijednosnih papira, o promjeni udjela, o isplati dividende i niz drugih stvari koje nisu evidentirane ovdje. Zato i je uveden OIB upravo zbog toga. Tako ako ćemo mi za stjecanje nekakve nekretnine koristiti isključivo ove odredbe zakona mi ćemo bit poprilično sakati. To je kao da kažete sprinteru, jednom date nekakvu tenisicu tamo koju nose bacači kugle, a na drugu nogu mu stavite sprintericu nekakvu staru i date mu da trči sa sprinterom koji ima najnovije sprinterice i tražite od njega svjetski rekord. Naprosto ne ide. Dakle, dobra nakana, ali koristiti sve ono što nam OIB omogućava. I onda dolazimo do onoga u principu što je bilo osnovno načelo kad se uvodio OIB i kad se govorilo, a to je kontrola malih poduzetnika, gdje je upravo temeljem ovih prikupljenih podataka praktički trebalo doći do toga za godinu dvije, da se praktički inspektori općine bave sa tim malim obveznicima, nego kontrolu njihovih prihoda temeljem ovih poreznih podataka stjecanje bilo kakve nekretnine i bilo čega, ako je u suprotnosti sa njegovim prijavljenim dohotcima u prethodnim mjesecima i prethodnim godinama onda se ide u kontrolu. Druga stvar, pitanje je koliko je Porezna uprava, a koliko i porezni obveznik ima relevantnih pokazatelja o stjecanju nečega prije 1. siječnja 2005. godine. I da polako zaključim ovu raspravu u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, izgradio se sustav koji se zove OIB, koji je, samo ga treba primijeniti i sve ovo što se ovdje nabraja u zakonu se praktički već putem OIB-a moglo raditi bez ikakvih zakonskih promjena. Međutim, ovo sa nekretninama i sa stjecanjem nekretnina unutar tri godine na prste dvije ruke možemo nabrojati u Hrvatskoj ljude koji se ne bave poduzetničkom djelatnošću, a koji imaju tri nekretnine, a nisu posljedica naslijeđa pa će oni s njima trgovati. Zašto ako netko ima tri nekretnine zašto to isključujemo da to i dalje ne tretiramo poduzetničkom djelatnošću? To naprosto nije dobro, nije dobro. Koliko Hrvata u ovom trenutku ima tri nove nekretnine i zašto ih je radio ako ih ne želi prodat ili preprodat? Ali gradnja tri nekretnine za tržište je poduzetnička djelatnost. I vi automatski one poduzetnike koji plaćaju sve što trebaju plaćati stavljate u neravnopravan položaj. On da bi izgradio te nekretnine, on se mora baviti poduzetničkom djelatnošću. Istovremeno netko ima, napravio je na svojoj zemlji kuću sa pet, šest stanova i to se više ne tretira kao poduzetnička aktivnost nego prihod od imovine. I jučer na Odboru za financije smo tražili da se pojasni s obzirom da se u ovom dijelu kad se govori o zemljištu do 1000 kvadratnih metara i do 250 kvadrata da li se to radi i o građevinskom zemljištu. Jedno je kad se okrupnjuje parcela. Onda točno zna se, tu imaju poseban status i gradovi kad otkupljuju. Znači, tu nisu samo fizičke osobe u pitanju. Tu su i gradovi koji zbog formiranja određenih parcela, zbog stvaranja koridora za nekakve infrastrukturne projekte kupuju male parcele da bi mogli to napraviti. I može se dogodit da netko na dužini od kilometra gdje se radi cesta ima 10 parcela po 50 ili 50 ili 100 kvadrata. On to ne želi prodati i to prelazi 1000 kvadratnih metara. On to prodaje zbog toga što tuda prolazi cesta i mora to prodati. Međutim, ako se držimo strogo zakonskih propisa on prelazi 1000 kvadratnih metara i onda se nalazi u problemu i on, a nalazi se u problemu i onaj koji kupuje. zato mislim da bi u ovoj odredbi trebalo pojasniti da prilikom izgradnje nekakvih infrastrukturnih objekata ili nečega što je od nekakvog državnog interesa se može dogodit ova situacija i onda ona praktički s obzirom da smo ovdje fiksirali ili 3 do 250 ili ukupno da ne prelazi 1000 kvadratnih metara, da smo to fiksirali. I mislim da nije dobra definicija okrupnjavanje parcela. Jer to je definicija koja se isključivo koristi u poljoprivredi. U graditeljstvu i poduzetništvu se to govori o formiranju, ne o okrupnjivanju parcela. Nek mi pravnici koji se bave imovinsko-pravnim odnosima pomognu, ali to se zove formiranje novih čestica jer iz postojeće se temeljem prostorne dokumentacije i svega ne može oformiti čestica. da zaključim, ispričavam se i hvala vam na vremenu, za podržati je ovo. Otvorili smo neka pitanja i mislim da bi predlagatelj o ovim pitanjima trebao razmisliti do glasovanja sa kvalitetom da zakon bude bolji i koristiti čim više OIB onda vam ove odredbe neće trebati. Hvala lijepo. Slijedi klub HNS-a i podijelit će vrijeme kolega Srđan Gjurković i Igor Kolman. Hvala potpredsjednice Sabora, gospodine zamjeniče ministra, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Dakle, jedan od onih zakona koji u ime kluba HNS-a mogu slobodno reći osim da ga mi podržavamo drago mi je da svi klubovi, svi govornici dosada su istakli pozitivne nakane predlagatelja akata po pitanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Ono što je najčešće problem i dalje ostaje nam problem, a to su administrativne barijere koje koče poduzetnike u radu i razvoju. radi o izmjenama koje osiguravaju ubrzavanje određenih procesa, ali ono što moram priznati da nisam puno čuo dosada, a mislim da bi trebalo naglasiti da se sa ovim izmjenama zakona, posebno kod ovih 5 izvješća koji se u biti svode na jedan kako je to jedan od mojih prethodnika slikovito pokazivao što se dosad radilo, a što ćemo dosada imati u smislu obrazaca koji trebaju poduzetnici ispunjavati, dobivamo u biti funkcioniranje institucija države, njihovo umrežavanje ne samo vezano za OIB nego vezano za informiranje. Ali ovo će sve skupa pojednostavniti i građanima kad traže određene podatke kad idu određene institucije da ne moraju ići u jednu, u drugu i treću nositi potvrde iz jedne u drugu, u treću, u petu instituciju o određenim primicima, o određenim plaćenim porezima ili ostalim nametima da to tako kažem jer će na svakom mjestu oni imati tu evidenciju. Tako da osim poduzetnika kojima ovo pojednostavljuje ovo će i građanima što je izuzetno bitno biti značajno da će u svim tim institucijama imati odmah informaciju i neće morati šetati od ureda do ureda, nositi potvrde. I to je jedna od izuzetnih značajki kojih moram reći nije se dosada istaknula u raspravi, a mislim da je izuzetno bitna. Dakle, osim poduzetnicima da ovo pojednostavljuje i građanima u biti dobivanje određenih suglasnosti i potvrda, a da ne moraju šetati od institucije do institucije što je izuzetno dobro, što je izuzetno pozitivno što ovaj zakon u biti donosi. Naravno rasprava vezano za dohodak o imovini, imovinskih prava što je vezano za članak 6. kojim se utvrđuje po osnovi otuđenja više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju pet godina koji isključuje ovaj dio koji je vezan za otuđenje zemljišta pojedinačne površine do 250 metara kvadratnih a ukupne površine svih otuđenih zemljišta pojedinačne površine do 250 metara koji ne prelazi 1000 metara kvadratnih moj prethodnik je jasno naglasio, to smo imali na odboru, dakle ovdje ne piše u zakonu ali u obrazloženju je jasno. Dakle, ne radi se samo o poljoprivrednom zemljištu, radi se o svim zemljištima koja su bitna kako bi se osigurao indirektno ili direktno kako god možemo reći rast i poticanje investicija pojednostavljenjem određenih postupaka. Naravno da je izuzetno pozitivno i naročito stimulativno da u ovome zakonu isto tako se osigurava da i onaj dio koji je vezan za bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz fondova i programa EU putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima EU u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti i mobilnosti u okviru programa i fondova EU nisu oporezivani. Ali isto tako ono što je dobro i što je kvalitetno u ovome zakonu i koji obrađuje i kroz novi obrazac, neću reći nove obrasce nego novi obrazac je zaista se mogu svi primici i prihodi neovisno da li su oporezivi ili neoporezivi imati na evidenciji. To je jedna od onih činjenica koje su ključne i u ovoj koalicijskoj Vladi da u biti se uvodi apsolutni red u ne samo državne financije i proračun nego red u državi, ono što mi u politici često zovemo transparentnost, a u biti je jasno da nema skrivenih podataka, da nema skrivenih primitaka jer na taj način gubi se onaj prostor, stišće se onaj prostor bilo kojem nelegalnom i i crnom tržištu, crnim i prihodima koji su sa crnoga tržišta. Dakle, klub HNS-a podržava ovaj zakon i još jednom napominjem osim poduzetnika ovo je bitno da će građani moći izbjeći šetanje od ureda do ureda tražeći određene potvrde a koje su dosad postojale zbog više ovih obrazaca koji su išli u različite službe kako bi im se pojednostavio život i naravno uštedjelo vrijeme. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, HNS će također podržati ovaj prijedlog zakona, jasno to nije sporno. Temeljna izmjena ovo pitanje jedinstvenog obrasca o primicima, obračunatom porezu i obvezi doprinosa sa temeljnim načelom iskazivanja podataka po primatelju i to smatramo da je dobro načelo. Mislimo da to doprinosi preglednosti, u svakom slučaju zaslužuje našu podršku. je, što treba imati na umu i što treba paziti jer s obzirom da se briše ta mogućnost obračuna i doprinosa prema zbrojenoj osnovici za sve osiguranike, vjerojatno je da će ova promjena tim više što se propisuje i obveza sastavljanja izvješća za vrijeme dok su radnici na bolovanju. Dakle postoji mogućnost da će ova promjena barem u prvoj fazi za razliku od ove prethode što je kolega i Gjurković naglasio, donijeti do povećanja administrativnog posla. Činjenica je da i svaka promjena na kraju krajeva barem u prvoj fazi barem dovodi do povećanja opsega posla i to nije sporno. Međutim slažemo se sa predlagačem da dugoročno ovo je pravi način da se uspostavi preglednost sustava, da se uspostavi jasnoća cijele priče i da će to dovesti do poboljšanja i efikasnosti u sustavu a onda i naravno vjerojatno i u konačnici smanjivanja zapravo administracije u toj cijeloj priči i zbog toga ćemo dakle i ovaj drugi prijedlog zakona podržati. Zahvaljujem. Dragica (SDP)** Kolegica Nansi Tireli. Replika na izlaganje kolege Gjurkovića. gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Gjurković očito vi nešto znate što mi ne znamo kad pričate da će građani izbjeći šetanje od ureda do ureda radi izdavanja razno raznih potvrda i još govorite da nitko u svom izlaganju nije o tome pričao. Ja sam osobno zatražila da to bude tako. Međutim u ovom prijedlogu vidimo da se objedinjuju svi ovi obrasci u jedan obrazac iz razloga kako bi porezna uprava imala bolju evidenciju. navodila na to dakle da to ne bude samo zbog Porezne uprave nego da bude i zbog građana, a ako ste vi u pravu veselim se jako da će tome biti ta. Odgovor na repliku Srđan Gjurković. radnje koje radi Vlada osigurava se umrežavanje institucija čime će se naravno izbjeći ono zbog čega se mi veselimo, a to da nećemo morati obijat urede. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Slijedi klub HDSSB-a i kolega Zoran Vinković.

potpredsjednice, zamjeniče, šefice Porezne uprave strahu i trepetu hrvatskih ne platiša poreza. malo šale na samom početku. Klub HDSSB-a će podržati ova oba zakona. Imat će u vidu da je namjera uvođenje većeg reda u sustavu plaćanja poreza isto tako i uvođenja praktično ne zastare poreznog duga no tu u svakom slučaju želimo obzirom da su oba dva zakona ulaze u pojam retroaktivnosti, želimo prije svega iskazati i zabrinutost obzirom da će vjerojatno oba zakona bit moguće završiti na Ustavnom sudu. Namjera ovog prvog zakona između ostalog je ozakonjenje inicijative za jedinstveni obrazac koji bi pokrio niz obrazaca koji su dosad bili bili vezani i za rad Porezne uprave ali prije svega okrenuti svim građanima o primicima nesamostalnog rada, drugih dohodcima, o isplaćenoj naknadi plaće, izvješće o plaći, o mirovini, izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku, prirezu itd. Ja želim podsjetiti da smo kao građani gotovo u svakom sustavu dobivali ne samo obrasce nego smo dobivali određene brojeve. To je prvo bio jedinstveni matični broj građana, je 3001966300806, OIB ne znam napamet, morao sam ga negdje ukucati itd., ali na osnovu danas je nezamislivo da samo sa OIB-om, samo sa JMBG-om građana ostvarite ili svoja prava ili svoje obaveze. Podsjetit ću da se prilikom uvođenja JMB koji je trebao također zamijeniti sve određene brojeve koje smo dotad imali kao građani, da smo taj posredno jedinstveni matični broj građana morali platiti. Slično je i sa uvođenjem OIB-a čije cjelokupno uvođenje i cjelokupni sustav osobnog identifikacijskog broja još uvijek nije u potpunosti saživio. Podsjećam da svaki građanin RH pa čak i oni koji imaju dvojno državljanstvo imaju i osobnu iskaznicu koja ima također jedinstveni broj zavisno od Policijske uprave ili postaje koja je izdala taj broj. Ulaskom Hrvatske u EU vjerojatno ćemo morati uskladiti i svoje putovnice, gospodine Šuker vidjet ćete da će to biti nezamislivo bez zamjene osobnih i vjerojatno ćemo tada dobiti i nove brojeve. Da ne spominjem sve one pinove kojima su obilježene sve kartice ne samo one za peglanje nego i cjelokupni život hrvatskog građanina je ubrojivan. Na sličan način dakle ovo je jedna bila mala digresija koja je govorila o onome što kao građani posjedujemo od niza tih brojila na sličan način uvodi se ovaj jedinstveni obrazac koji će doista zamijeniti sve ove i kao što smo čuli u prethodnim raspravama, građani neće morati šetati od šaltera do šaltera nego će to obaviti na istom mjestu. prvenstveno ćemo podržati ovaj zakon zbog toga što će se izbjeći zastara poreznog duga i smatramo da je svaki građanin RH bez obzira kada u kojem trenutku je napravio taj porezni dug da je dužan platiti porezni dug. Slično je i sa doprinosima. Nadam se da obzirom da ovaj zakon koji se odnosi i na sve obaveze koje proističu iz poreza na dohodak da proističe i na određeni niz nekretnina u stjecanju, otuđivanju obzirom da tu govore i određeni članci o tim područjima. Nadam se da na novu izmjenu i dopunu ovog zakona neće utjecati i najavljeni a još uvijek ne iskristalizirani i kao što to reče predsjednik Vlade da pričamo o nečemu što nismo vidjeli, a vidjeli smo da smo bili u pravu kada smo pričali o tom porezu na nekretnine kao novom nametu građanima RH, građanima RH, nadam se da uvođenjem jednog takvog zakona koji nema u ovom trenutku jasnu, čistu, kristalnu budućnost prije svega radi odnosa unutar koalicije, nadam se da neće utjecati bitno na nove izmjene bitno na nove izmjene i dopune ovog zakona. Slično kao što to ne bi trebao utjecati nadam se da u tom jedinstvenom obrascu nećete nećete uvesti i onu poziciju koja se odnosi na plaćanje određenog poreza za HRT prema određenoj vrsti dohotka. A ja ne sumnjam da ćete se uskladiti vrlo brzo i da će jedna od novih nameta građanima upravo biti porez na televizijski prijemnik odnosno ne samo prijemnik nego prije svega u odnosu na visinu dohotka poreza hrvatska politička stranka ne samo regionalna smatramo da vrlo vrlo brzo dakle umjesto ovih sporadičnih i ja bih rekao pojedinačnih izmjena određenih fiskalnih zakona kao što je to Zakon o porezu na dohodak, kao što je to Zakon o doprinosima, kao što je to niz drugih zakona, pa već evo i ovaj neusuglašeni porez, porez na nekretnine od 0,2, 04 i 2% ili nekim drugim postupcima postupcima kao što su to Zakon o PDV-u. umjesto smanjenja kao što je to zapisano u onom Planu 21, a ne povećanja na 25% dakle koji bi služili oporavku hrvatskog gospodarstva pa do niza drugih fiskalnih zakona, predlažemo da što prije u saborsku proceduru dostavite i stvarne izmjene, dakle ne ove sporadične, pojedinačne, minimalne oko kojih se ništa bitno neće i ne može promijeniti jer oni koji su u ovom trenutku plaćali porez i oni koji su u ovom trenutku imali mogućnost potpisati onu nagodbu koju su prije svega pošteni građani RH a a govorim i o onima koji su u ovim trenucima u određenim gospodarskim, financijskim poteškoćama da će oni bez obzira i na jedinstveni obrazac i na jedinstvenu naplatu izmiriti te svoje obaveze prema RH, a ovaj zakon i niz drugih zakona ne odnosi se na one koji su ja bih rekao esenciju hrvatskog bogatstva hrvatskog društva iznijeli i odnijeli na one već poznate aligatorske poznate aligatorske otoke da ne kažem na Kajmansko otočje. Smatramo isto tako da trebate u saborsku proceduru doista poslati stvarne izmjene fiskalnih zakona posebno onih zakona koji se odnose na decentralizaciju Hrvatske jer svi ovi zakoni koji su do sada bili stvaraju i sve više cementiraju centralizaciju RH posebno fiskalnu centralizaciju i ne dovode do fiskalne decentralizacije RH. Jedan od bitnih svakako zakona je Zakon o financiranju lokalne i regionalne samouprave. jedan od bitnih zakona je upravo bila i ova zadnja izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak gdje

i to ovih bogatijih gradova je donijelo određeni prihod u proračunima dok većina gotovo 90% gradova ima smanjenje. Tu je porez predložene izmjene i dopune poreza o prometu na nekretnine. Nelogično je da država uzima tu najveći kolač. Tu je svakako već spominjani Zakon o PDV-u gdje gdje 25% je nezapamćeno, ja ne znam koja još država ima veći PDV od Hrvatske. PDV od Hrvatske. Mađarska zahvaljujući onom poznatom sporazumu koji je vezan za INA-u pa su i oni morali to podići na sličan način kao i mi jer im ništa nije ni ostalo u vlasništvu nakon ulaska u Europsku uniju. Dakle evo samo ću spomenuti primjer susjedne BiH u kojoj je u kojoj je i dio PDV-a ide prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Tu je svakako i ovaj problem jer su me prekinuli, izmjena ovih zadnjih poreza na dohodak gdje su smanjena decentralizirana sredstva i gdje mnoge ustanove, posebno ustanove zdravstva, školstva, javnih vatrogasnih postrojbi imaju problem koji je vezan za ne samo financiranje decentraliziranih funkcija nego i samo održavanje tih funkcija. Tu je svakako i već spomenuti porez na dobit. Obzirom da je već nekoliko puta napravljena izmjena koja se odnosi i vrlo loše je bilo da se taj porez na dobit uplaćivao prema sjedištu tvrtke, ali je puno lošije da se taj porez na dobit uplaćuje isključivo u državni proračun i on bi se svakako trebao raspodijeliti između lokalne, regionalne i centralne države. nema puno vremena, vrlo brzo ja se bar nadam da ćemo obzirom da nam je to jedini izlaz iz ove teške gospodarske situacije, izlaz ja ne bih rekao u ovom trenutku izolacija ali jedini izlaz, jedina perspektiva koju smo doveli ove 22 godine hrvatske samostalne politike, to je Europska unija. Obzirom da je tamo vidljivo da su gotovo sve države decentralizirane ja se nadam da ćete shvatiti ovu poruku i kluba HDSSB-a i krenuti u strukturne promjene fiskalnih zakona, u strukturne promjene upravo fiskalne decentralizacije a to znači i strukturnu promjenu hrvatskog društva umjesto određenih kozmetičkih izmjena koje ćemo u ovom trenutku podržati jer smatramo da su i određene stvari koje radite dobre. Ali prije svega ne da apeliramo nego tražimo da se krene u strukturne promjene upravo poreznih i fiskalnih zakona drugo ne može Hrvatsku, može u određenom trenutku napuniti hrvatski proračun kada se isisaju sva sredstva iz hrvatskog gospodarstva, iz džepova hrvatskih građana ali bez te decentralizacije nema pomaka niti u gospodarstvu, niti u školstvu, niti u zdravstvu, niti uopće u životu u Republici Hrvatskoj, bez obzira ušli ili ne ušli 1. srpnja 2013. u Europsku uniju. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kratko samo, da ne bi bilo dezinformirano ovo naše saborsko zasjedanje o jednom pitanju oko proračuna BiH. To je jedan neobičan način donošenja proračuna u BiH, dijeli dijeli se, dolazi sve na jedno mjesto, Upravni odbor za neizravno oporezivanje disperzira to prema entitetima i prema Distriktu Brčko. Taj proračun države BiH je kotizacijski proračun, onoliko koliko dopusti jedan entitet i drugi entitet i Distrikt Brčko dakle toliki izgleda taj proračun. Nema niti jednu razvojnu poziciju proračun BiH jer sve što se financira, financira se iz proračuna entiteta jednog i drugog Distrikta Brčko i iz županijskih proračuna. Tamo su županije ustavna kategorija, nisu statutarna kategorija. Dakle, istina istina je da Upravni odbor za neizravno oporezivanje određen dio sredstava dakle vraća na način kako je to rekao gospodin Vinković. Ali ovo je čista istina na koji način, dakle čisti kotizacijski proračun. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, kolega Vinković. Uvaženi kolega, ja nisam pričao o sustavu i načinu kako se pravi proračun Republike BiH, koji je entitet zakinut u BiH, zakinut je hrvatski jer ga i nemamo. I sad ja možda ulazim i u vanjsku politiku i otvaram i pitanje Daytona i nekih drugih stvari, no ja sam govorio o decentralizaciji gdje određeni dio PDV-a ide prema regionalnoj i lokalnoj samoupravi. Govorio sam isključio o dijeljenju sredstava. Uostalom, činjenica je da je Hrvatska visoko centralizirana država, da u ovom trenutku prije nekoliko godina je taj omjer bio 92% se slijevalo u državni proračun,k 8% svih poreznih prihoda je išlo prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi uključujući čak i Grad Zagreb u kojem je sjedalo gotovo 99% onog poreza na dobit jer se naplaćivao po sjedištu tvrtke. Danas je taj omjer onom mini poreznom Linićevom reformom gdje je obećana decentralizacija, taj omjer je sada 3% prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi uključujući i Grad Zagreb, a 97% ide u državni proračun. Mi ulazimo u Europu, Europa je visoko decentralizirana sastavnica svih država koje se nalaze u Europskoj uniji, jedino ćemo mi u ovom trenutku zajedno sa još nekim zemljama rubnog istočnog bloka biti upravo visoko centralizirane, govorim fiskalno, a iz fiskalne centralizacije proizlazi i svaka druga centralizacija. Ne znam jeste me shvatili. **Zgrebec, Obavještavam da je sukladno članku 207. stavka 2. Poslovnika u 10 sati i 38 minuta isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. I na redu je klub HSU-a i kolega Silvano Hrelja. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, poštovana ravnateljice, kolegice i kolege. Naravno, odmah na početku da kažem klub Hrvatske stranke umirovljenika će poduprijeti, odnosno podržava donošenje ovih zakona i glasat će za ova dva prijedloga izmjena i dopuna zakona. Ono što mi ovdje vidimo o čemu se u stvari radi, radi se o namjeri da se unaprijede kontrolni mehanizmi, da Porezna uprava na jednom mjestu dobije većinu podataka, da ih može kontrolirat i po strukturi i po pojedincu. Dakle, to je ono što je ovdje, što se očekuje od ovih izmjena i dopuna ovog zakona. Naravno, i to je za podržat kao što je podržala većina klubova u Hrvatskom saboru, bar su se tako izjasnili. zakonom, ovim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i o doprinosima riješiti sve. Dakle, trebat će i dalje nastaviti unapređivati sustav. Ono što je za mene dilema u ovom Zakonu je, u zakon je ugrađena mirovinska renta po posebnom propisu. Ja nemam ništa protiv da to bude ugrađeno u ovaj zakon, međutim prva mirovinska renta se danas obračunava i radi temeljem Zakona o osiguranju. Da bi ona postala dio sustava mirovine ili ćemo morati promijeniti mirovinsku rentu ili ćemo morati promijeniti mirovinski sustav dugoročno. Naime, mirovinska renta je nešto što mogu plaćati sam i koristit sam bez obaveze plaćanja poreza poreza na dohodak. Dakle, ja od svoje neto plaće izdvajam i skrbim o svojoj mirovini. Naravno, država je na to davala svojevremeno poticaje ne da bi oporezovala, nego da bi što veći broj ljudi razmišljao o svojoj budućnosti, odnosno o onom trenutku kad ode u mirovinu. I postojala je treća varijanta mirovinske rente o Zakonu o osiguranju gdje je jedno vrijeme dakle obroke, dakle te obveze po mirovinskoj renti. Dakle, to je prestalo i samo u tom dijelu bi se sigurno trebao plaćati porez na dohodak na dohodak za taj period kada je bilo moguće da poslodavac uplaćuje za mirovinsku reformu. Dakle, govorim postoji samo propis Zakon o mirovinskom osiguranju, a posebni propis kojim se želi to regulirat da to bude sastavni dio mirovinskog sustava vjerojatno će se morat donijeti. Vrlo je teško govoriti da će to vrlo lako postati sastavni dio mirovinskog sustava, jer mirovinsku rentu možete koristiti kad god hoćete, znate. Time na neki način će se oživotvoriti neki snovi banaka koji kažu i reklamiraju se u mirovinu poslije Mi po Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, niti o Zakonu o mirovinskom osiguranju ne možete prije određene granice ili stjecanja određenih uvjeta otići u mirovinu. Dakle, samo mirovinska renta s njom možete koristit kad nakon nakon roka koji ste ugovorili mirovinsku rentu bilo vi osobno, bilo u ovom slučaju poslodavac. Jer se ovdje predviđa mogućnost da poslodavac, dakle isto tako uplaćuje tu mirovinsku rentu i za to dobiva poreznu olakšicu. Dakle, samo apeliram na oprez da ne skupimo, da ne stavljamo zajedno kruške i jabuke jer su to dva različita proizvoda na, tom mirovinskom tržištu. Dakle, mi sada imamo sigurno prvi stup međugeneracijske solidarnosti, imamo drugi i treći stup, dakle obvezno i dobrovoljnu štednju i imamo nešto što je postojalo, a to je doživotna otpremnina koja se zove dokup mirovine. Jel' tako se zove? Ali to je u stvari doživotna otpremnina čija se baza stvara na temelju kolektivnih ugovora i pristajanja radnika da dobije supstituciju jednog dijela mirovine i sada i mirovinsku rentu. Prema tome, sustav je izuzetno kompleksan i treba vrlo oprezno sa njim raditi. Što se tiče Zakona o doprinosima siguran sam da ovim ukidanjem zbirnih obrazaca uplate doprinosa ćemo dobit podatke točno po pojedincu. I dakle, bilo koja sumnja postaje izlična, jer dobivamo točne podatke kolko i kada i koji je poslodavac za kog osiguranika uplatio doprinosa. I sigurno da će na taj način kontrola uplate doprinosa biti poboljšana. Međutim, ono što sam na početku rekao da je ovo namjera unapređenja kontrolnih mehanizama, to ne znači i obavezu da će Porezna uprava sada obavještavati, odnosno slati obavijesti koliko je tko uplatio ili koliko je za koga uplaćeno doprinosa. To će i dalje raditi odgovarajuće institucije. Naime, i sada mirovinski fondovi za osiguranike koji uplaćuju u drugi stup šalju obavijesti o godišnjim, jedanput godišnje obavijesti koliko je uplaćeno. Što se tiče prvog stupa međugeneracijske solidarnosti postoji mehanizam u kojem svaki građanin, svaki osiguranik može u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje uzeti PIN i provjeriti stanje uplate svojih doprinosa kroz godine. Tu je problem ono što je govorio gospodin Šuker, uvaženi kolega Šuker koga sam pozorno slušao, dio podataka može biti u Rijeci, dio podataka može biti u Zagrebu i doista tu je vrlo isplativo uložiti u informacijski sustav HZMO-a da se svi ti podaci umreže. Dakle, u svakom slučaju mislim da se sada može unaprijediti davanje izvješća svih institucija prema korisnicima, prema onima koji će biti korisnici prava a rekli smo da je na neki način i dužnost svakog građanina da brine o svojim o svojim pravima, naravno i društva i države, ali da i sami smo odgovorni da provjeravamo uplate svojih doprinosa. Još jedan detalj koji nije žuran, dakle nije ga nužno odmah ugraditi u porezni sustav, je dakle naplata poreza po više izvora konkretno mirovine. Ja sam za ovom govornicom govorio o onim ljudima, dakle o onim građankama Hrvatske koje su primale mirovinu iz drugog stupa. Taj problem je riješen jer su one izabrale u većini slučajeva, 99%, samo mirovinu iz prvog mirovinskog stupa. Međutim, znajte da su one skoro 2 godine plaćale porez na način da im je na 100 kuna uzeto 12% ili 12 kuna puta 12 mjeseci je 144 kune poreza na 100 kuna mirovine, da su one morale taj novac vratiti na način da su poreznu prijavu morale ispuniti. Dakle, veći trošak nego korist. To će se opet dogoditi jer mi ćemo imati dakle imamo mirovine iz trećeg trećeg stupa dobrovoljnog, ponovno će se javiti mirovine iz drugog stupa, imamo doživotnu otpremninu i još ako ugradimo mirovinsku rentu neće moći baš svatko naplaćivati po stopi 12%, mora se cijeli taj sustav umrežiti da između ovih institucija kolaju informacije ili sustavom licenciranja da se samo na jednom mjestu plaća na porez na ukupna mirovinska primanja. Inače nema smisla da moram sa 4 pozicije plaćati porez i onda raditi godišnju prijavu za neki sitni novac. Dakle, moja je namjera samo da ukažem na moguće probleme sutra, ovo kažem nije tako hitno, ali mogući problemi o kojima treba voditi računa i ove sustave treba umrežiti kako ne bi komplicirali život građanima i kako bi bili u duhu ove namjere koja je prezentirana kod prezentacije ova dva zakona da se birokratiziranje u ovim sustavima svede na najmanju moguću mjeru. Evo, još jednom ponavljam klub HSU-a podržat će donošenje ova dva zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. doprinosima. Hvala lijepa. klubove istaknuli. Pitanje ustavnosti vezano za ovaj dio članak 63. i ove retroaktivnosti, ne bih, znači mi smo se savjetovali i sa Ministarstvom pravosuđa i tu su i kao što smo kad smo mijenjali Opći porezni zakon zapravo bila jedna sudska praksa donošenja upravnih sudova. I znači mi smo se zapravo implementirali taj dio, htjeli smo zapravo i prenijeti jedan dio sudske prakse koji se donosio na terenu. Razlog, 1.01.2005. ovdje je objašnjeno znači Zakon donošenja poreza na dohodak, odnosno nismo htjeli da ne kažemo previše zalaziti u ona područja koja su definirana nekim drugim zakonima kao što su vi još bolje znate Zakon o pretvorbi i privatizaciji za određena kaznena djela. Znači, ne postoji u tom dijelu zastara tako da ne bi htjeli miješati ovdje za izlaganje kolege Šukera slažem se, otvorio je isto jedno pitanje koje je izuzetno zanimljivo, a to je pitanje financiranja REGOS-a i zahvaljujem na primjedbi u tome dijelu za financiranje REGOS-a i razmatranje njegovog financiranja onome kome kome on pruža usluge i svakako ova vaša primjedba iako se ne nalazi u nadležnosti Ministarstva financija mi ćemo je probati otvoriti kroz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava zapravo koji su nadležni za taj dio REGOS-a. Ovdje je također bilo otvoreno pitanje korištenja OIB-a. Moram vam samo reći da smo u ovoj godini nadogradili taj sustav gdje smo nadopunili ove podatke i povezani smo sa podacima sa SKDD-om i isplaćenim ovim dijelovima i dividendi i trgovanje vrijednosnih papira tako da taj dio ne odnosi se samo za dio nekretnina i pokretne imovine kada kupite da vam se evidentira ne znam vozilo ili nekretnina nego se taj dio i proširuje i na vrijednosne papire i dividende. A također, i do kraja intenzivno smo radili da vezano i kod prijavljivanja brodica lučkih uprava koji su nam slali podatke cijelu ovu godinu smo radili i nadopunjavali taj dio baze podataka znači sa drugim izvorima. Kao što sam ovdje rekao i dividendi i drugih izvora imovine. I smatramo da ovaj put ono što smo mi rekli pokušavamo cijelo vrijeme nadograđivati sustav, idemo uvijek korak naprijed i nadograđivanje nadograđivanje u ovome dijelu i OIB-a. Također, znači koja je intencija ovdje bila? Upravo smatramo da ovaj način ovakvog načina izvještavanja poduzetnika i pogotovo elektronskim putem jer smatramo da trebamo koristiti te nove tehnologije da ćemo na ovaj način je i prvi preduvjet i da državna uprava bude efikasnija. Slažem se ovdje i sa klubom Laburista koji su rekli da treba biti obostrana razmjena komunikacije između građana i Porezne uprave u dobivanju takvih podataka a smatram da će nam zapravo ovi podaci koji će se dobivati trebaju kretati se i prema drugim tijelima Državne uprave. Upravo vam govorim o kvaliteti bazi podataka znači da ta baza podataka bude na jedan jedinstveni način, da mogu svi, sva tijela Državne uprave da imaju isti podatak, da nemate da pitate različite, HZZO i HZMO iste podatke, onda oni imaju do jedne razine podataka. Sve ovisilo se do koje razine podataka su oni prikupljali. Ovi su prikupljali jedne podatke, ovi su prikupljali druge podatke i tu jednostavno su se našle ajmo reći u tome dijelu i ovo je bila intencija upravo taj dio da se te baze podataka budu kvalitetnije. Odnosno ovo je preduvjet da bi nam Državna uprava bila jeftinija odnosno da ljude zaposle na poslovima za dodanom vrijednošću a zapravo informatika odnosno baze podataka informatičari odrade svoj dio posla. Tako da evo, to je bila glavna intencija i zahvaljujem na vašoj općoj podršci za ova dva zakona. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o oba prijedloga zakona glasat ćemo naknadno. **Leko,